Hvala.Narodna poslanica Marina Raguš. Izvolite. **Marina Raguš** Hvala, gospodine predsedniče.Molila bih vas samo da mi kažete koliko je još kolega na spisku posle mene? Dobro, hvala vam.Ja ću onda samo da imam samo jedan krug pitanja da bi ostale kolege došle na red, a pitanja će se odnositi na jednog čoveka. Njegovo ime i prezime je Đorđe Joksimović.

Znam da ovo nisu prijatna pitanja i znam da se u javnosti stvorio određeni utisak. Čak mislim da je javnost negde i presudila posle filma koji je inspirisan dramom ovog čoveka iz okoline Kragujevca bio prikazan na nacionalnoj frekvenciji. Reč je o filmu "Otac".Prema onome što gospodin Joksimović tvrdi, on je uputio više od 130 zahteva.

izbori.Gospodine ministre, gospodine Mitroviću, ovo je jako osetljiva tema koja bi trebala da se zasniva na činjenicama, ali se bojim da je utisak u poslednje vreme prevazišao činjenice o kojima o kojima bi smo mi želeli da čujemo ovde u plenumu pred očima javnosti.Ja sam svesna da vi znate kako su reagovale društvene mreže, kako su reagovali određeni mediji. Ono što nas ovde zanima, šta se zaista dešava sa slučajem gospodina Joksimovića i da li postoji šansa da se gospodinu Joksimoviću vrate deca? To je prvo pitanje.Drugo pitanje, izvinjavam se što malo prekoračujem, ali neću koristiti ostalo vreme, odnosi se naravno na uticaj korone na demografiju u Republici Srbiji s obzirom da, pričali smo o tome više puta,

kakve su tendencije i kakve posledice mogu sve pojedinačne evropske zemlje da očekuju? Hvala. Dmitrović** Hvala vam. Pozdravljam sve prisutne.Odgovoriću najpre na drugo pitanje, pošto i ovo prvo naravno nije ugodno ne meni, nego inače u javnosti i kako kako se percepira i kako odjekuje, ali da kažem ovo drugo pošto je vrlo teško i pitanje i odgovori i rezultati, odnosno podaci koje ću izneti u najkraćem, da se ne udubljujemo pošto je zaista velika tema ovoga trenutka. Dakle, samo taj segment posledica na demografiju ne može da se kaže osim matematički, što je u ovom trenutku dostupno, ali naravno da kao što je u svim segmentima društva i u privredi i u kulturi i u sportu korona, odnosno pandemija donela i doneće posebno vrlo negativne rezultata, tako je i sferi demografije.Ovde je bio jedan onako simpatičan duel između Marković i mog kolege, ministra Lončara. Izneću jedan podatak iz, dakle sastavu je toga što ste pričali, sad kome ide u prilog ne znam, ocenite sami.U toku 2020. godine sklopljeno je 10.000 brakova manje nego godinu dana ranije. Markoviću ne slušaj. Vrlo, vrlo onako tužna i žalosna brojka. Ja se tešim, ovo što je Marković rekao da je u pitanju taj srpski običaj. U redu je da se venčaju i da se ožene i da to matičar evidentira, ali ako nema kola, ako nema bar dan i noć proslave kao da ništa nije bilo.Sve što se poduzima poduzima se u smislu pandemije i stišavanja u Srbiji više nego u gotovo svim drugim državama Evrope i bolji su rezultati. Sigurno će imati za posledicu i to da u godini u koju smo išli imamo više svadbi, imamo više kola, pevanja i svega što je vezano za svadbu.Sad da iznesem ove podatke koji su zaista vrlo, vrlo, mogu da kažem poražavajući, nego nisu dobri. Posebno smo imali jedan gotovo fenomen u završetku 2020. godine kada smo u decembru mesecu imali porast smrtnosti, odnosno mortaliteta do neverovatne brojke. Dakle, u odnosu na novembar i u odnosu na mesec godinu dana ranije taj porast je bio 100%. U decembru, dakle, ovome koji je iza nas, umrlo je 17.320 ljudi. U mesecu pre toga duplo manje. U mesecu prošle godine duplo manje. Zašto je to tako ja nemam odgovor, naravno, i pitanje da li uopšte može da se odgovori. To je proizvelo, u procentima sad da kažem, porast smrtnosti u odnosu na prošlu godinu za 14%. Prošle godine umrlo je 100.963 ljudi.

To je pad u odnosu na prošlu godinu od 1.800, odnosno, kažem…(Dragan

zabrinjavajući, ali to, da ne bi neko pomislio, nije nešto što je specifikum ovde u Srbiji. To je, nažalost, kad govorimo o demografiji i posledicama korone pojava koju beležimo u celoj Evropi. Neko će da kaže, sigurno, sagledavajući sa te strane da je to vezano za ekonomiju. Ne, naprotiv, kod nas su dobri rezultati, trebalo bi da bude drugačije, ali u demografiji ekonomija

a ovo je podatak, izvinjavam se, iz 2018. godine, nemam za 2020. godinu, još ga nema niko, ali za 2019. godinu ne znam, u ovom trenutku ne govorim o EU, nego o zemljama Evrope, jedino u Albaniji stopu rodnosti imamo na 2,1%, a to je prosta reprodukcija. Niko nema, niko, ni jedan država u Evropi nema demografski iznad proste reprodukcije.Velika je tema i veliki posao ministarstva na čijem sam čelu i o tome ćemo razgovarati, naravno, nadam se, i na ovakvim diskusijama, ovakvim razgovorima.Sad da pređem na ovo drugo pitanje koje je personalizovano, dakle koje je lično i odnosi se na čoveka koga ste, Marina, spomenuli, Đorđa Joksimovića iz Kragujevca, o čijem životu i slučaju je snimljen film.Taj film je, u stvari, proizveo sve ovo što mi u ovom trenutku imamo, koje bih mogao da nazovem sa vrlo vrlo naglašenom empatijom i sa odnosom koji je razumljiv prema tom čoveku i njegovoj patnji za decom koja su mu pre pet godina oduzeta, odnosno oduzeto je roditeljstvo.Ali, vrlo je važno da ne ocenjujemo slučaj, ne samo ovaj, nego bilo koji drugi na osnovu nečega što se zove umetnička nadgradnja.

jeste motivacija ljudi iz filmske industrije da naprave delo za koje su oni ocenili da treba da bude takvo kakvo jeste, ali to je ipak nadgradnja. umetnost, to je nešto gde je dozvoljeno i preskakanje činjeničnog stanja i tumačenje stvari na način kako to sagledava umetnik, ali u ovom slučaju je mnogo emocija proizvedeno koje nemaju osnov.O čemu govorim, odnosno šta hoću da kažem? Hoću da kažem da niko u ovom društvu, posebno ne ova država, jer centri za socijalni rad predstavljaju državu, nije imao i nema nameru da se poigra sa osećanjima roditeljskim ni ovoga čoveka, ni bilo koga drugog.Jedna vrlo važna činjenica koju mnogi ne znaju – siromaštvo ne može da bude povod da nekome oduzmete roditeljsko pravo. Dakle, ako je samo konstatovano siromaštvo, to ne može da bude povod. To nije ni u ovom slučaju.Ne mogu da idem do kraja i ne mogu i neću da budem precizan i neću da citiram delove nalaza, da tako kažem, i dokumenata vrlo stručnih ljudi, ljudi koji hoće još uvek i hteli su da pomognu i pomogli su kakvo je stanje bilo kada je problem detektovan, kada je problem otkriven,

Tu je moralo da se interveniše. Svako bi intervenisao. Verujte mi, svako od vas, i oni koji danas to zameraju, da vide taj izveštaj sigurno bi tražio da se interveniše, pri čemu dolazimo do pitanja – a zašto bi neko iz čista mira došao i nekome oduzeo roditeljsko pravo? Samo zato što su bila deca ugrožena.Sada u ovoj situaciji imamo jedan paradoks da je dominantnija patnja ovoga oca, koju niko ne dodiruje i nema pravo da dodirne, to je patnja roditelja, ali smo mi zaboravili na decu u celoj toj priči, odnosno oni koji potenciraju to pitanje koristeći ga za skupljanje nažalost i političkih poena, kako eto država otima, i režim otima od roditelja decu, ne govoreći zašto bi otimala decu.Ono prvo što sam rekao vrlo je važno jer ima teza u razradi svega ovoga da se sve to moglo rešiti tako da je novac koji je odvojen hraniteljskim porodicama dat toj porodici. Ne, nije moglo tako da se reši jer nije bio taj povod. Siromaštvo nije bilo povod. Centri za socijalni rad ako konstatuju da je samo siromaštvo razlog lošeg stanja u kojem se nalaze deca onda se to rešava na drugačiji način, onda se to rešava socijalnom i ne oduzima se roditeljsko

hajde kada sam počeo moram da kažem, a i to je u medijima objavljeno da majka ima problema i nalazi se u određenoj ustanovi, sve ovo govorim sa željom i idejom da sagledamo ovaj problem krajnje realno i racionalno, da ne manipulišemo sa mukom, sa boli, posebno ne sa roditeljskom boli, a posebno ne sa boli dece.Ko je oduzeo roditeljsko pravo Joksimovićima, odnosno Joksimovuću koji se ovde spominje? Sud. Jedini koji može da oduzme roditeljsko pravo to je sud, na osnovu izveštaja stručnih lica. Prvostepeni sud je doneo tu odluku, ide žalba na drugostepenom sudu, potvrđuje se, ide apelacija, i apelacija potvrđuje tu istu odluku. Redosled je logičan i za nas koji smo laici što se tiče prava. Tu odluku da se roditeljsko pravo ili kolokvijalno da se deca vrate ovom čoveku može da donese samo ona koji je doneo prvobitnu odluku. Dakle, sud je ta kojoj treba da se obrate svi oni koji misle da stvari treba da idu ovako ili onako. Jedino sud može da vrati roditeljsko pravo, odnosno da vrati decu ovom čoveku. Nadam se da će sve da ide u tom smeru, i ono što je dobro, i što treba da se kaže, Joksimovići deca imaju sve češće kontakte i sve bolje kontakte, one odlaze kod njega, on odlazi u hraniteljsku porodicu, nema nikakvih prigovora, nema nikakvih primedbi. Deca su redovno u kontaktu sa i psiholozima i sa ljudima koji mogu da utiču na poboljšanje njihovog stanja i da nadomeste tu prazninu koja se pojavila u porodici u odnosu između roditelja i dece.Verujem, s obzirom da su neke pretpostavke zadovoljene, to je videli ste i sami u medijima stambeni smeštaj, Đorđe Đorđe dobio i stalni posao, i sad nemojte me pitati, jer ne znam do kraja šta je još neophodno da se postigne po mišljenju, ponavljam stručnih ljudi, koji imaju samo jedan cilj da se pomogne ovoj deci. **Ivica Dačić** Gospodine ministre samo da vas zamolim da ne ulazimo u detalje tog procesa jer nije to ni tema, niti mislim da je poželjno. **Radomir Dmitrović** Ali, je sastavni deo priče.

porodicu i sve učesnike ove priče. Tao da vas molim da u ovom trenutku ne idemo dalje, zato što mi ne smemo da utičemo bilo kako na ovaj slučaj. Mi smo tu da podržimo relevantne državne institucije.

Kao što je rekla premijerka, imajući u vidu zaštitu poverljivosti podataka, ne treba da pričamo, još su deo sudskog postupka i različitih evaluacija, ali, ono što treba da glasno izgovorimo, da socijalno ekonomsko stanje roditelja, odnosno skromniji ekonomski ne može, ne sme i nije razlog za smeštaj deteta u hraniteljsku porodicu. Imamo mnogo roditelja koji su nažalost, lošeg socioekonomskog statusa, koji su divni roditelji, koji vode računa o svojoj deci, i nažalost, roditelja koji su izuzetno bogati i situirani koji na različite načine zapostavljaju svoju decu.Pre svega, interes nam je pravo deteta, zadovoljavanje najvećih standarda u odgajanju i zdravom odrastanju deteta, i nesumnjivo najbolje mesto za rast i razvoj deteta jeste njegova porodica. Kada se dese odgovarajuće situacije gde sud donosi odluku o smeštaju dece u hraniteljsku porodicu budite ubeđeni evaluacija, evaluacija, različite instance, gde se pre svega vodilo računa o interesu i pravu deteta.Tako da, bez obzira što je fil pobudio pažnju što je razumljivo, da budemo svesni da su životne okolnosti neka drugačija situacija i da nam je svima u interesu prevashodno pravo deteta. **Ivica Dačić** Marina, da li želite,

elementarne nepogode koje su pogodile početkom januara mesece neke krajeve Srbije, izazvale su ogromne posledice i po infrastrukturne objekte, ali i po privatnu imovinu, stambene objekte i poljoprivredne kulture.Žao mi je što je izašao ministar poljoprivrede, međutim sigurna sam da će neko moći da mi odgovori.Moje prvo pitanje za ministarku energetike gospođu Zoranu Mihajlović tiče se pre svega šteta koje su nastale na elektroenergetskim objektima u ovim opštinama i u kom bi roku mogle da budu obnovljene pod okolnostima, mislim da smo i jutros kod postavljanja poslaničkih pitanja imali nekoliko pitanja koja su se ticala baš toga da je 1% sela bez struje i da ljudi jako se teško sa tim snalaze. Mislim da je koleginica Dijana jutros pominjala situaciju u Priboju gde je 1300 potrošača ostalo bez struje usled problema na dalekovodima u tim mestima.Ono što me takođe zanima jeste na koji ćemo način, možda sam i propustila da su neke mere predviđene i ako jesam, neće mi biti problem da javno kažem izvinite, kako ćemo nadoknaditi štetu poljoprivrednim gazdinstvima u opštinama na jugu, kojima su

da mislim da ti ljudi koji su zapravo osuđeni na to i pretežno se bave voćarstvom i od toga žive u ovom trenutku prosto zaslužuju našu pažnju i na koji način da im pomognemo.Moje treće pitanje je za ministarku Čomić. Najavili ste zakon o rodnoj ravnopravnosti, ali ste rekli jednu rečenicu koja je meni jako važna, a to je da ste najavili zakone koji će regulisati zabranu ponašanja zasnovanog na predrasudama. Mislim da bi bilo lepo da napravite jedan osvrt.Mi smo na konferenciji Ženske parlamentarne mreže čuli jednu sjajnu analizu koju ste napravili o tome koliko je pandemija uticala pre svega i u ovom smislu kada govorimo o ravnopravnosti, koliko su žene bile aktivnije i koliko su muškarci bili nažalost po smrtnosti u većim brojkama od žena. Hvala.

jedini razlog zašto nam se to dešava.Daću samo jedan podatak, a to je da na teritoriji Republike Srbije se nalazi recimo, što ne postoji nigde ni u jednoj zemlji oko nas, milion i 300 hiljada drvenih bandera. Najveći deo tih drvenih bandera nalazi se upravo u onim delovima Srbije koji su trenutno ugroženi kada govorimo o napajanju električne energije, negde oko 400 hiljada je tih

dešava se, dešavalo se, nepogode nisu neka nepoznata stvar, ni ovde ni bilo gde u Evropi i svetu, ali svakako najveći problem jeste dugotrajan ostanak bez napajanja električne energije. Ona sela i ona mesta koja imaju takvu situaciju, dakle, delovi i oko Novog Pazara i Kuršumlije i tako dalje, EPS, odnosno ODS je obezbedio i agregate, sve što može, zato što sada kada biste videli na šta liče ti dalekovodi onda bi vam bilo jasno da je apsolutno nemoguće popraviti za tih nekoliko dana ili nedelju dana.Mi se iskreno nadamo da će doći do normalizacije u napajanju električnom energijom u narednih pet do šest dana ukoliko ostane trenutno ovako kako jeste kada govorimo o samim vremenskim nepogodama, a učinićemo sve da u narednih četiri ili pet godina, znači govorim ceo distributivni sistem se uloži najmanje 350 miliona evra, samo u distributivni sistem da do ovoga ne bi dolazilo. Hvala.

po rokovima, po proceduri sa najširim mogućim uključenjem svih zainteresovanih u društvu od struke i poslanika u krajnjoj liniji preko javnih slušanja, preko civilnog društva do onih koji se akademski bave ovom temom.Dakle, da taj predlog pripremimo po rokovima Zakona o planskom sistemu, a na vama će biti da odlučite da li ćete biti na dnevnom redu sednice Skupštine i kako će rasprava teći sa kojim amandmanima.Srž ovog novog Predloga zakona su upravo odredbe koje je narodna poslanica citirala, a to je da zabranimo ponašanje zasnovano na predrasudi društvena, institucionalna, zakonodavna borba protiv diskriminacije.Ne može vam niko objasniti samo po sebi da nemate pravo da prema nekome zbog njegovog ili njenog ličnog svojstva postupate na poseban način, da ga povređujete, da ga omalovažavate, da mu šta god hoćete radite samo zato što on ima to lično svojstvo. Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti i u raspravi i u ex-ante analizi, kao i budućeg izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije predstavljati i dijalog koji treba da traje u ovoj sali o tome da li smo, kakvi kakvi smo i koliko smo društvo koje je sklono diskriminaciji kada su razne društvene grupe u pitanju, zašto nam se to dešava i kakve nam odredbe trebaju da bi ponašanje takve vrste bilo zabranjeno u društvu, jer takvo ponašanje čini sve nesrećnim i one koji su žrtve diskriminacije i one koji diskriminišu.Želja nam je da Zakon o rodnoj ravnopravnosti vašom voljom stavlja na dnevni red i vašom voljom pozitivno sa glasovima „za“ usvojen.Kada stupi u pravni sistem Republike Srbije doprinese većem kvalitetu i žena i muškaraca. I samo ilustracija zašto je to važno? Zato što moramo da gledamo kako žive i žene i muškarci i ovaj virus koji nam je nasilno naneo promene ponašanja jasno je pokazao da nije ni rodno slep, ni rodno neutralan. Nije rodno slep, jer nam više umiru muškarci. Na svakih 100 tragičnih smrti 70 njih su muškarci, 30 su žene.To je na nauci da da odgovor, ali ono što vidimo svakodnevno je da je pandemija pala na žene, ne samo u Srbiji, širom planete, da su žene u svim sektorima gde ekonomija, brige i mislim da će nama zajednička briga biti šta za budućnost da osmislimo kao Vlada i Skupština kao institucije, kao mere kojima ćemo pomoći da se sav mentalni i fizički napor koji su žene Srbije uložile u ekonomiju brige bar oceni kao vidljiv, ako ne budemo imali nekakve mere kojima ćemo se posebno obratiti poput ovih koje Vlada Srbije ima i za građane i za privredu već za koji mesec. Hvala vam. S obzirom da je moje ministarstvo zaduženo za nedovoljno razvijene opštine, a s obzirom da uvek kada se dese elementarne nepogode najviše budu pogođene baš nerazvijene opštine, što bi rekao naš narod – tamo gde je tanko uvek se i kidam, ja sam na predlog naše predsednice Vlade, premijerke obišao dosta tih opština.Utvrdili opština.Utvrdili smo da su najveće štete na vodosnabdevanju, snabdevanju električne energije, poljoprivredi i infrastrukturi. S obzirom da znam da je i ministarka Zorana Mihajlović obišla dosta opština, da je ministar građevine obišao dosta opština, Marija Obradović takođe i mi zajedno sa predsednicom Vlade pripremamo i svu štetu, a i kako da otklonimo sve elementarne nepogode koje su zadesile posebno te siromašne opštine s obzirom da ga nema, ministar poljoprivrede, mogu da vam kažem da po preporuci predsednice Vlade radimo i na tome da se nadoknadi koliko smo u mogućnosti kao Vlada Srbije, da nadoknadimo svu štetu, ne samo poljoprivrednicima, već svim domaćinstvima koji su pretrpeli štetu.Takođe smo dosta pomogli oko vodosnabdevanja, a i ministarka Mihajlović je obećala i rekla da će što pre sva domaćinstva dobiti električnu energiju, a stvarno u narednom periodu treba da se promene sve te drvene bandere kao što je rekla Mihajlovićka i da stvarno uz pomoć ove Vlade što manje imamo nerazvijene opštine i što više pomognemo u svim, pa i u ovoj elementarnoj nepogodi. Hvala. Hvala.Ministarka Obradović. za prijavljivanje gradova i opština za trošenje novca iz budžetskog fonda za lokalne samouprave i to se deli u okviru četiri cilja. Jedan od ciljeva po kojima mogu da apliciraju gradovi i opštine jeste preventivno delovanje na smanjenju rizika od klimatskih promena i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalnih samouprava i građana.Tu nije prevelika suma, 41 milion 400 hiljada dinara, ali vam moram reći da petnaestak dana traje i trajaće do 4. februara, ni jedna lokalna samouprava se do sada nije prijavila. Ja zaista apelujem i ovim putem i to činim svakodnevno, da se prijavljuju gradovi i opštine kako bismo zaista mogli da finansiramo te projekte.Pretpostavljam da pored svega ovoga o čemu smo do sada govorili da je veoma važno da očistimo i rečna korita, i različite kanale koji se nalaze kroz naselja, ja sada malo žargonski govorim, ali je važno da se jedinice lokalne samouprave prijave sa gotovim projektima do 4. februara kako bismo zaista mogli da iskoristimo novac

Hvala.Zahvaljujem se ministrima na odgovorima koje sam dobila. Takođe apelujem, ministarka Obradović je u pravu, ali nekako i to spada u našu odgovornost, a to je da te ljude u lokalnim samoupravama zaista pokrenemo, ne, motiv je stigao iz Vlade Srbije, treba ih pokrenuti sada i sa pozicije narodnih poslanika svako u svojoj sredini. Dobro sam vas razumela, to jeste preventiva i jeste jako važno.Hvala važno.Hvala vam na odgovorima, neću koristiti svoje pravo da postavim drugi krug pitanja, niti da dam završnu reč, jer hoću da ostavim malo vremena i za najveću parlamentarnu stranku da ovaj krug završimo u roku. Hvala.

svih ovih godina trudimo da uvedemo sistem u našu zemlju, negde gde bi mogla da se poveća predvidivost života i rada u Republici Srbiji, svakako zbog klimatskih promena biće sve više ovakvih nepogoda.Zbog toga je Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo poljoprivrede donelo odluku da subvencioniše premije za osiguranje. U ovom trenutku mi subvencionišemo čak 70% osiguranja kada se poljoprivrednici prijave za osiguranje svojih useva, 70%.Apelujem da sva naša gazdinstva osiguraju svoje useve, Vlada Republike Srbije će kroz ministarstvo to pomoći sa 70%, dakle, to za njih zaista neće biti neki veliki trošak, ali u tom trenutku mi više ne govorimo o tome da li će Vlada ili opština ili ko će nadoknaditi štetu. Ako postoji šteta ti usevi su osigurani, osiguravajuće društvo će to pokriti. Onda postoji sistem, ne mora niko nikog da juri, ne mora niko nikog da moli, to je sistem koji onda funkcioniše i to je naš cilj.I meni je drago da kažem da sve više gazdinstava osigurava svoje useve, posebno taj broj raste u voćarstvu i povrtarstvu, ali svakako apel ja mislim od svih nas treba da bude da ljudi poštuju taj sistem, a Vlada je tu odredila budžet da subvencionišemo to čak 70%. Hvala. Zahvaljujem.Zahvaljujem poslanici Paunović.Evo, sada dolazimo, kakva je to paradoksalna situacija, da 10 minuta pre isteka ovog vremena od tri sata najveća poslanička grupa tek sada dolazi na red po tim propisima i procedurama. Ja sam zato i zahvaljujem se i članovima Vlade što su to uvažili da u odgovorima budu kraći, da pošto ima devet poslaničkih grupa sada poslaničko pitanje postavi narodni poslanik To je jedna u nizu anomalija našeg Poslovnika o radu, ali bože moj.Dame i gospodo narodni poslanici i uvaženi članovi Vlade, imam nekoliko poslaničkih pitanja, ali ne znam, s obzirom da je blizu 19.00 časova, da li ćemo uspeti da dobijemo odgovore, ali ako budemo efikasni možda i uspemo u tome.Dakle, svakako prvo pitanje je upućeno ministru odbrane gospodinu Stefanoviću, a tiče se ulaganja u naoružanje i opremu, modernizaciju vojne tehnike, forsiranja u domaće proizvodnje u te svrhe. Takođe bih želeo da iskoristim priliku da se zahvalim na malopređašnjem iscrpnom odgovoru u vezi najave uvođenja obaveznog vojnog roka. Mislim da je to jako važno, zato što je u poslednje vreme na delu prava histerija u pojedinim medijima, uglavnom su to oni mediji pod kontrolom Dragana Đilasa, i vrši se snažna negativna kampanja protiv redovnog služenja vojnog roka i te ideje i te najave.Doduše, najave.Doduše, oni inače vode kampanju protiv svega što je dobro za Srbiju, protiv svega što je patriotski, protiv svakog poteza koji štiti srpske nacionalne interese. Spremni su da napadnu i najbolju moguću ideju i najbolji mogući potez, samo ukoliko to dolazi od strane Aleksandru Vučiću, pa bile to vakcine, bio to najavljeni paket pomoći privredi i stanovništvu, bio to spomenik Stefanu Nemanji, bila to zlatiborska gondola, bilo šta, bilo šta da je u pitanju, oni će to napasti ukoliko to dolazi od Aleksandra Vučića.I kad već spominjem najavljeni paket pomoći privredi i stanovništvu, želeo bih da nam se obrati, ukoliko nam vreme dozvoli, i ministar finansija gospodin Mali po ovom pitanju, jer ovi pomenuti mediji su, verovali ili ne, uspeli da napadnu i tu temu, uspeli su da napadnu i najavljen paket pomoći građanima, privredi i stanovništva. Kažu kako je 110 evra, dakle, 30 plus 30 plus 50

građana Srbije. Pa, izvinjavam se što nemamo svi toliko novca kao oni, što nismo toliko bogati, silni i moćni kao oni da im 110 evra ne predstavlja ništa u životu i da to smatraju uvredom. Izvinjavam se zbog toga u ime svih nas, u ime normalne Srbije, u ime zdrave Srbije i zaista im se izvinjavam u to ime. Poštovani narodni poslaniče gospodine Markoviću, vi ste danas isto imali priliku da vidite, bili ste prisutni na važnom sastanku gde je Vojska Srbije referisali predsedniku i vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću o stanju u vojsci, ali i šire od toga, dakle, o onome što je stanje u našoj namenskoj industriji, o tome šta su naše intencije za nabavku opreme, naoružanja i tehnike u narednom periodu.Ovo jeste važno pitanje zato što, kao što ste rekli, ima ljudi kojima ne odgovara snažna vojska, ima ljudi i u ovoj zemlji, nažalost, a ima ljudi u ovom regionu, ima ljudi, naravno, u širem smislu, kojima snažna Vojska Srbije znači lakše ostvarivanje njihovih ciljeva. Snažna vojska jednako je snažna Srbija i to je često preduslov za sve ostalo, za sve drugo, da biste imali investicije i ekonomiju, da biste imali mogućnosti da se bavimo jakim selom, morate da imate stabilnost i bezbednost, morate da imate uverenje investitora da kada dođe u ovu zemlju da će ona biti bezbedna, sigurna zemlja koja, kao što to danas čini, čvrstim koracima grabi napred, ima privredni rast i naravno može da garantuje da će tako nastaviti u budućnosti.Naravno, mi se trudimo da investicije pre svega budu u domaće kompanije, iz više razloga. Pre svega jer ne želimo da zavisimo previše od bilo koga spolja, ni sa istoka ni sa zapada, takođe želimo da razvijamo kapacitete naše domaće industrije da bi ona u bilo kom trenutku mogla da ima proizvodnju koja je dinamična, jaka, brza, da može da proizvodi za potrebe naše vojske, policije, za sve naše službe bezbednosti i sve što je potrebno da Srbija u svakom trenutku bude sigurna i naravno želimo da osvajamo novu tehnologiju koju možemo da prodajemo i na nekim drugim tržištima.Mi smo u procesu, vi ste imali prilike da vidite, naravno, i drugi narodni poslanici, mi smo u poslednjih nekoliko godina imali

se razvija zajedno Zastava TERVO i FAP, jedno novo vozilo koje faktički, mi smo ga radno nazvali po engleskom nazivu MRAP, što znači faktički vozilo koje će biti otporno na mine i na bilo koje druge vrste vrste takvih izazova i koje će služiti za prevoz naših snaga. Dakle, to je oklop za našu pešadiju.Mi smo do pre desetak godina imali tu lošu situaciju, naročito 2005. godina je bila teška, za Vojno-tehnički institut. Kažem 2005. godina zato što je u toj godini desetkovan sastav, otpušten je ogroman broj inženjera, dakle, skoro duplo manji broj inženjera, čak možda i više od duplo, troduplo manji broj inženjera je ostao da radi, a oni danas, zajedno sa našom Namenskom industrijom, sa Jugoimport SDPR-om čine najvažniju tačku razvoja vojske.Mi danas imamo preko 30 novih sredstava koja se razvijaju, radimo sa stranim partnerima, radimo svojim snagama. Hoću da se zahvalim tim ljudima jer su ostali iz patriotskih razloga da rade za svoju zemlju. Jedan istraživač u Vojno-tehničkom institutu, inženjer, ima početnu platu oko 68.000 dinara, a za te ljude očekujemo da rade na najsloženijim sistemima. To je pored napora predsednika Vučića, koji je uspeo da nam pomogne da te plate značajno i povećamo i da ih ove godine povećavamo za skoro od 9,6 za najviše oficire do 17,8% za vojnike i za druge ljude i trudićemo se da povećamo i za ove istraživače. Možete da zamislite kako je to izgledalo, kakva im je perspektiva bila pre deset godina.Dakle, godina.Dakle, ti ljudi danas imaju bolje uslove i potrudićemo se da imaju još neuporedivo bolje, jer hoćemo da zadržimo inženjere koji razvijaju našu vojsku u našem sastavu, nećemo da ih pustimo da idu negde drugde. Kad kažem – pustimo, nećemo da ih neko lako privoli da odu za bolju platu, ja razumem tu potrebu, jer mi danas razvijamo sredstva kao što su i „Nora“, očekujemo do kraja ove godine potpuni divizion „Nora“ da se uvede u naše naoružanje. Očekujemo pored deset „Miloša“ koji su danas već u naoružanju 72. specijalne brigade još 20, očekujemo do 24 „Lazara“.Dakle, očekujemo jedno značajno pojačanje u onome što je oprema za naše, da kažem mehanizovane bataljone i to je faktički ključni udarni deo, pored specijalnih jedinica, ključni udarni deo naše vojske.Radi se na modernizaciji sredstava koja su danas u upotrebi u Vojsci, kao što je digitalizacija protiv vazduhoplovnih sistema, poput KUB-a, digitalizovanog ognja, višecevnog bacača raketa, koji se pokazao kao vrlo efikasno i uspešno oruđe naše artiljerije.Modernizacija MIG-ova 29, pored onih koje je predsednik uspeo da obezbedi da kažem, pored onih koje smo imali kod nas, a radimo na dodatnoj modernizaciji sa inženjerima iz Rusije, i hoćemo da taj ukupan broj aviona, dakle da svih 14 MIG-ova 29 budu potpuno modernizovani i spremni za izvršenje svih zadataka. Osvajamo sopstvenim znanjem rakete, koje ranije nismo imali i koje danas, da ti MIG-ovi 29 mogu da se koriste i kao višenamenski lovci, dakle, da mogu gađati i ciljeve na zemlji, to ranije nije bilo moguće.Takođe, modernizacija naših „Orlova“, ali videli ste da smo u prethodnom periodu i nabavljali helikoptere i „Er-bas“ Ha 145 i Mi 35 kao protivoklopni teški helikopter koji, zaista, se pokazao kao izuzetan kao svuda u svetu, ali, naravno, i transportne helikoptere koji služe za desantiranje i prevoz naših na opremanju naših vojnika. Hoćemo u ovoj godini i u sledećoj da završimo nabavku novih uniformi. Osvaja, naše „Jumko“ osvaja i proizvodnju balistike, dakle, pored uniforme i zaštitne ploče za pancire i šlemove i drugu opremu i hoćemo, zaista, da svaki vojnik, ne samo specijalne jedinice, svaki vojnik Vojske Srbije, da od glave do pete bude opremljen i najboljim čizmama i najboljom zaštitom, najboljom modularnom puškom, sve ono što naša vojska može da priušti, a što je u svetskim standardima.Poštujući vreme, naravno, koje Narodna skupština ima i mogao bih o ovome da govorim još dosta, ali hoću da vam kažem, da se zahvalim i Odboru, kojim vi rukovodite zato što pruža podršku Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane da realizujemo one ciljeve koje je pred nas stavio i predsednik Vučić, koje je pred nas stavila Vlada Srbije, da imamo najbolju, najefikasniju, najsnažniju vojsku u ovom delu sveta. Hvala vam. Zahvaljujem.Gospodine Markoviću, na uviđavnosti zato što je sada 19.00 časova i, kao što je to predviđeno našim Poslovnikom, isteklo je vreme za ovaj deo sednice koji se odnosi na poslanička pitanja.Želim pitanja.Želim da se zahvalim svim članovima Vlade, predsednici Vlade, na učešću.Mislim da je ovaj deo našeg Poslovnika i ovaj deo našeg rada veoma značajan jer se veoma značajna pitanja i odgovori ovde mogu čuti i zahvaljujem se i na uviđavnosti, jer su sve poslaničke grupe bile u prilici da postave poslanička pitanja.Želim na kraju samo još da obavestim

posvećena njenom Predlogu zakona o socijalnoj karti, da bi sledeća sednica u februaru onda nakon toga, otprilike, mogla da bude, pričam orijentaciono, a to je utorak, ako ova bude 9, sledeća bi bila posle Sretenja, to znači 23, a to, praktično, znači da ako radimo u četvrtak 25. da se ponovo vidimo u istom ovom formatu 25. februara.Na kraju još jednom da čestitam samo na jučerašnjem izuzetnom događaju i predsedniku Srbije i Vladi Srbije i Gradu Beogradu na otvaranju

nego je i još jednom pokazao kakav je raskoš Beograda kao naše prestonice i da zaista, samo oni koji poseduju veliku dozu političke nenormalnosti, mogu da to kritikuju ili da prete da će to porušiti.Još jednom ponavljam, želim da čestitam, ovim se Beograd, ne samo vraća i ukorenjuje u svoju prošlost, nego i postavlja crte temelja našoj budućnosti. Želim da vam se zahvalim.Mi nastavljamo Hvala